Уважаеми дами и господа народни представители, моля, заемете местата си в пленарната зала – заседанието продължава.

Раздел III. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел ІІI. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 139. По чл.

на чл. 140: „Документи за регистрация на коалиции Чл. 140. (1) Партиите, образували коалиция за участие в избори въз основа на общо решение, представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията. (2) В В заявлението по ал. 1 се посочват: 1. пълното или съкратеното наименование на коалицията съгласно решението за образуването й; 2. пълното или съкратеното наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината; 3. искане за регистрация за участие в изборите; 4. адрес, телефон и лице за контакт. (3) Към заявлението за регистрация коалицията представя: 1. за всяка от участващите в коалицията партии: а) удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите; б) образец от подписа на представляващия партията; в) образец от печата на партията; г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация; 2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии; 3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията; 4. образец от печата на коалицията, ако има такъв; 5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 6. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис и в последователността, в която са вписани в списъка; 7. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания; 8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания; 9. пълномощно от лицата, представляващи коалицията, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. (4) Личните данни по ал. 3, т. 6 се обработват и предоставят при спазване изискванията на Закона за защита на чл. 141 има предложение от народните представители Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 141: „Условия за регистрация. Отказ за регистрация Чл. 141. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка по представените документи по чл. 140 и взема решение за регистрацията на коалицията не по-късно от 45 дни преди изборния ден.

(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът по ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден. По чл. предложение от народните представители Мая Манолова и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 142: „Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация Чл. 142. (1) Списъците по чл. 140, ал. в структуриран електронен вид се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие за проверка. (2) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие извършва проверката не по-късно от 42 дни преди изборния ден. (3) За резултата от проверката Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” Министерството на регионалното развитие съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на Централната избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите. (4) Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 въз основа на извършената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие проверка. При поискване от коалиция, регистрирана за участие, Централната избирателна комисия й предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от коалицията списъци по чл. 140, ал. 3, т. 6. (5) Когато в резултат на проверката, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие, и след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 144: „Промени в състава на коалиция Чл. 144. (1) Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията, не по-късно от 35 дни преди изборния ден. (2) В случай че в коалицията се включат нови партии, представят не по-късно от 35 дни преди изборния ден документите по чл. 140, ал. 3, т. 1. (3) В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии. партии. (4) В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, Централната избирателна комисия с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие

ден. (6) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й. (7) Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите. самостоятелно на изборите. (8) Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 45 дни преди изборния ден, напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на Раздел II от тази глава. чл. 151. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 152. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 153. Благодаря. Уважаеми дами и господа, изказвания за заглавието на Раздел ІІІ и членове от 140 до 146 включително?

139 по вносител, чл. 140 в редакция на комисията, чл. 141 в редакция на комисията, чл. в редакция на комисията, чл. 143 по вносител, чл. 144 в редакция на комисията, чл. 145 по вносител и чл. 146 по вносител. Моля, режим на гласуване анблок за всички тези текстове.

представители за чл. 147. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 147: „Регистрация на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия Чл. 147. (1) Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и за кметове въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия, не може да се регистрират самостоятелно в общинска избирателна комисия, нито да влизат поотделно, извън коалицията, в която са регистрирани в Централната избирателна комисия, в други коалиции на територията на общината. (3) Заявлението се представя по решение на партията. Заявлението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. лица. (4) В заявлението се посочват: 1. пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината; 2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията; 3. адрес, телефон и лице за контакт. (5) Към заявлението се прилагат: копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията в Централната избирателна комисия; 2. решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии; 3. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица. (6) Общинската избирателна комисия извършва проверка по представените документи и взема решение за регистрацията на партията или коалицията не по-късно от 40 дни преди изборния ден. ден. (7) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, общинската избирателна комисия отказва регистрация. (8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88. чл. 88. Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители за чл. 148. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 148: „Регистрация на местни коалиции Чл. 148. (1) Местните коалиции се образуват за участие в изборите за общински съветници и за кметове само от регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции. (2) Местните коалиции се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. (3) Заявлението се представя по решение на местната коалиция. Заявлението се подписва от лицата, представляващи местната коалиция, или от изрично упълномощени от тях лица. (4) В заявлението се посочват: 1. пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината; 2. искане за регистрация за участие в изборите с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията; 3. адрес, телефон и лице за контакт. (5) Към заявлението на местна коалиция се прилагат: 1. решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава; решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея; когато решението е за участие в повече от един вид избор в общинската избирателна комисия, се представя само един оригинал за съответната община; 2. образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция; 3. образец от печата на местната коалиция, ако има такъв; 4. пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция; 5. копие от удостоверението за регистрация в Централната избирателна комисия за всяка партия и коалиция, участваща в местната коалиция; 6. удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания; 7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания; (6) Общинската избирателна комисия извършва проверка по представените документи и взема решение за регистрацията на местната коалиция не по-късно от 40 дни преди изборния ден. (7) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в срока по изречение първо, общинската избирателна комисия отказва регистрация. (8) Отказът на общинската избирателна комисия може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.”

Чл. 149. (1) Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в общинската избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден. (2) В случай че в местната В случай че в местната коалиция се включат нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди изборния ден документите по чл. 148, ал. 5, т. 5. т. 5. (3) В случай че една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии или коалиции. (4) В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, общинската избирателна комисия с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на местната коалиция. Местната коалиция запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналата я партия или коалиция. коалиция. (5) Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден. (6) Общинската избирателна комисия заличава от наименованието на местната коалиция не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите и коалициите, които са напуснали състава й. (7) Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден, напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на чл. 147.”

Обсъждаме наименованието на Раздел ІV и членове от 147 до 150 включително. Изказвания?

Няма. Гласуваме анблок наименованието на Раздел ІV, текста на чл. 147 в редакция на комисията, текста на чл. 148 в редакция на комисията, текста на чл. 149 в редакция на комисията и текста на чл. 150 по вносител. Гласували

Раздел V. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 151. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 152. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 153. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 154.

Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 158: „Забрана за издигане на кандидати от партии и коалиции Чл. 158. Не може да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции”, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност”,

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Нашето предложение е свързано с възможността за народни представители да бъдат издигани български граждани, които са съдии, прокурори или следователи. Считаме, че достатъчно ниско е доверието в институциите, достатъчно ниско е доверието в Парламента и ако в законодателния орган на държавата попаднат лица, които имат трудов и служебен стаж в системата на правосъдието и са гарант, че тук се приемат закони, които не са противоконституционни и се изработват добри законодателни решения, не само рейтингът на Парламента ще бъде по-висок, но вероятно и впоследствие от всички правоприлагащи ще бъде по-лесно да се разчита логиката и замисълът на законодателя. Ние безспорно сме на мнение, че тези лица не следва да са членове на политически партии докато упражняват своята професия, защото и в синхрон с разделението на властите на законодателна, съдебна и изпълнителна, приемаме като аргумент предложението на вносителите, но считаме, че може партиите, коалициите и инициативните комитети при регистрация на листи за народни представители да предлагат и и кандидатури на магистрати, на съдии, на следователи и прокурори. Естествено е, че след като тези лица и в случаите, в които бъдат избрани, ще престанат да изпълняват дейността си в съдебната власт. Смятам, че следва да дадем възможност на такива хора, които имат сериозно обществено доверие и като представители на

Няма желаещи. Гласуваме най-напред предложението на народните представители Цецка Цачева, Десислава Атанасова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

представители: „Чл. 160. (1) От датата на регистрацията регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. (2) Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата по ал. 1 се прекратяват прекратяват от деня на заличаването. (3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.”

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, текстът, който се обсъжда в момента, касае имунитета на регистрирани кандидати в кандидатски листи и разпоредбата и случаите, в които този имунитет се отнема с искане на главния прокурор. Тук не възразяваме срещу факта, че всеки, който е задържан или привлечен като обвиняем в случаите на тежко умишлено престъпление, следва да бъде без имунитет, дори и кандидат в предизборна кампания. Възразяваме, че главният прокурор следва да иска разрешение от Централната избирателна комисия във връзка със своето искане. Считаме, че е неуместно институцията на Главния прокурор да бъде принизена толкова ниско, че да иска разрешение от един държавен орган, колективен орган. По-скоро предлагам, ако Вие сте убедени в обратното, да направим редакционна поправка и не на главния прокурор да се налага да иска разрешение от Централната избирателна комисия, а само да уведомява Централната избирателна комисия. ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Атанасова. Вие просто дадохте идея за промяна без конкретно предложение.

Може ли да го чуем отново от Вас от трибуната?

текстът „и с разрешение на Централната избирателна комисия” да отпадне.

Предстои гласуване, включително и редакционното предложение на Вашата колежка. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам поименно преброяване на кворума. Виждам, че колегите са доста изнемощели (реплики от КБ) и групата е рехава, така че една поименна проверка е наложителна в момента. Благодаря. Благодаря, господин Ташков. Господин Главчев, Вие сте представител на ръководството, това от името на ръководството ли

Ще помогна на господин Имамов.

господин Димитър Главчев, госпожа Гинче Караминова, господин Христо Калоянов, господин Димитър Бойчев, господин Петър Якимов,

Пропускам ли някого, уважаеми колеги, преди да си тръгнете? ...господин Иван Вълков, госпожа Красимира Анастасова,

Просто Ви улеснявам, уважаеми дами и господа от ГЕРБ – ако искате, докато приключа проверката, можете да пиете кафе.

Моля Ви, върнете се след приключване на проверката.

отсъства Госпожа Менда Стоянова – Вас Ви отбелязвам, госпожо Стоянова, защото от ГЕРБ сте с предимство при отбелязването. Не се отбелязвайте при квестора – аз Ви отбелязах. И госпожа Дукова, и господин Станислав Иванов, и господин Павел Христов. Искащите проверка са с предимство.

Дотук са 129 народни представители, но сега ще отбележа и тези от допълнителния списък: Златко Тодоров – да проверим дали не сте отбелязан в основния.

тук е, не е отбелязан в основния списък; Рамадан Аталай не е отбелязан; Халил Летифов не е отбелязан; Георги Анастасов не е отбелязан; Евгения Алексиева не е отбелязана; Диана Йорданова ще проверим; Павел Гуджеров не е отбелязан; Емануела Спасова не е отбелязана отбелязвам я в момента; Галя Захариева и Златко Тодоров – ще проверим;

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид наличието на добър кворум, много доброто темпо, с което днес работим, и това, че колегите от ГЕРБ ни уважиха и присъстват – новият кворум, и като колегиален жест към тях – да не правим извънредни заседания в неделя, когато имат конгрес, нито в понеделник рано сутринта, защото конгресът може да продължи до късно, предлагам да работим тази вечер. Да удължим работното време до 9,00 ч.

Правя обратно предложение, свързано с доброто темпо на работа, наличието на достатъчно кворум. Считам, че новият кворум от 139 народни представители в залата, ако чух добре обявяването от госпожа Манолова, позволява да работим не само до 9,00 ч., но можем да работим, и правя това предложение – до 24,00 ч.

Моля за тишина! Гласуваме предложението на господин Цонев – продължаваме работата днес до 9,00 ч. след обяд...

Господин Цонев, уточнете се. Моля, заповядайте. Уточнете предложението си – 9,00 ч.! Докога? До утре сутринта или до след обяд? Господин председател, аз казах: „днешното заседание“, не съм казал: „утрешното“.

Благодаря, господин председател. Господин председател, моля да уточним кворума, защото при приключване на преброяването разбрахме, че има три списъка – основен, специален и допълнителен. На базата на тези три списъка се оказа, че в залата има 139 депутати, които в момента са на работа. Обявете кворума, за да влезе в стенограмата, работим. Аз чух госпожа Мая Манолова, когато седеше на мястото на председателя. Тя обяви 139, така че това е оттук-нататък кворумът, с който ще работим. Господин Иванов, ако се справите добре с Конституцията ще видите, че Събранието заседава, когато има повече от 121.

Обсъждаме чл. 160. Има постъпило редакционно предложение от госпожа Атанасова за отпадане. Добре, заповядайте. Тук сте предложила да отпадне „и с разрешение на Централната избирателна комисия“. Процедура искате – заповядайте за процедура. (Отляво: Благодаря, господин председател. Аз считам, че следваше да подложите и моето процедурно предложение на гласуване, тъй като в пленарната зала може да се получи резултат в подкрепа на моето предложение по-висок от резултата на предложението на господин Йордан Цонев. Аз считам, че наистина народните представители имат сили да работят достатъчно, за да приемем максимално на брой текстове от изборния комикс, затова правя предложение отново да подложите на гласуване моето процедурно предложение за удължаване на времето на работа на Народното събрание, на това пленарно заседание до 24,00 ч. Благодаря предположението Ви е необосновано – първо. Второ, Вие взехте думата за обратно предложение. След като е прието основното предложение, респективно – обратното отпада. Ако обичате, не губете времето на народните представители.

В случай, когато народен представител е привлечен като обвиняем, той продължава да бъде кандидат в кандидатска листа, но считам, че не е необходимо главният прокурор да да иска разрешение от Централната избирателна комисия. Трябва ли в момента да се убеждаваме за това каква е институцията на Главния прокурор? (Провиквания от място

Предложението е прието. Гласуваме чл. 160, както е предложен от вносителя, подкрепен от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

„В чл. 161, ал. 5 думите „министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите” се заличават.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 161. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Желаещи? Заповядайте, госпожо Цачева.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 която по вносител гласи, че разпоредбите на ал. 1 за неплатен служебен или платен отпуск на кандидатите не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Нашето предложение е този текст да отпадне, защото, колеги, това е свързано с ползването и възможността на представителите на изпълнителната власт

Считаме, че по този начин се поставят в неравностойно положение останалите кандидати и тъй като министрите са мандатни, сигурно считате, че в момента при едни бъдещи избори това Вас би Ви устройвало. Кодексът като нормативен документ има живот, който е далече напред във времето, или поне така трябва да бъде. Затова аз Ви призовавам да не се водим от тесни конюнктурни – според ситуацията може да се счита, че това са облаги за управляващото мнозинство, но в един период на време напред това е текст, който, повтарям, сериозно накърнява равнопоставеността на кандидатите. Естествено че този въпрос го дискутирахме и в комисията. Тъй като по-назад в текстовете

ако един министър е кандидат примерно за народен представител, отивайки на работа, да ползва служебния си автомобил като министър, а след това, ако участва в кампания, отново да ползва служебния си автомобил, но госпожа Манолова ни обясни, че това щяло да стане възмездно. Няма такъв механизъм, който да отчита кога един действащ министър работи като кандидат за народен представител, или пък извършва служебните си задължения по Конституция. По тази причина ние сме предложили да отпаднат

Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Провокиран съм от това изказване, така че ще Ви направя реплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Цачева, има Конституция и е дълбоко объркване, ако някой си мисли, че министър-председателят, министрите, народните представители могат да излизат в отпуски в изпълнение на мандата, който им е възложен. Въпросът с отпуските при този вид лица, особено при президента и вицепрезидента, е денонощно, няма отпуск. няма отпуск. Няма отпуск – в кампания, извън кампания, и това е от времето на Бонапарт. Неслучайно той е направил министерствата включително и с жилищни помещения. Не мога да разбера, уважаван юрист като Вас да развива тезата кой ще му изпълнява министерските задължения, като е в отпуск? Кой ще изпълнява президентските задължения, или той си взема отпуск да агитира? Най-нормално е тези политически лица да участват в кампанията и в това си качество. Ако искате, лишете ги от коли, боси, по налъми ги пуснете да ходят народните представители, министрите, президентите – това ще се хареса сигурно някому, но е абсурд конституционни задължения да не се изпълняват заради отпуск. Не мога да разбера – има ли някой в тази зала, който си представя, че може президентът да получи отпуск, или че министър-председателят няма да изпълнява задълженията си на министър-председател, които са конституционни, защото си е взел отпуск, за да агитира в еди-кое си село, за еди-кои си?! Той е министър-председател, докато не бъде освободен от мандата – по време на кампания, в кампания, извън кампания.

Това са абсурди, които не мога да разбера защо въобще се коментират, освен да се задяваме тук по вечерно време. (Смях.) Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Цачева, може би трябваше по-добре да обясните от какво следва да бъдат лишени всички с представителни функции – не само органи на изпълнителната власт, но и избираеми. Използвам случая за реплика и да обясня на господин Миков, че наистина в кодекса, господин Миков, е предвидено, че тези лица няма да могат да ползват публичен административен ресурс, тоест бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства и така нататък. А, ако ще го ползват, ще трябва да го ползват възмездно, тоест да заплащат. Тук е резонният въпрос, госпожо Цачева, как на председателя на Народното събрание, в случай, че е кандидат за народен представител, ще му се фактурира горивото при посещение в село във Видински регион или ще му се фактурира самолетният билет. Колкото и да се кръстите, господа, точно това е записано в проекта – че възмездно ще се ползват. И всички тези лица ще трябва да си плащат, ако ползват публичен финансов ресурс. Благодаря.

Уважаема госпожо председател! Госпожо Атанасова, ще ме извини господин Миков, но ще започна отговорите по обратен ред на Вашата реплика.

не във връзка с горивото Ви, става дума за репликата, която отправихте. Ако сте ме слушали внимателно, а става ясно че не сте, защото бяхте ангажиран да поканите госпожа Манолова да ръководи, в предложението, което защитих пред Вас, става дума за министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите. Господин Миков, четете доклада за второто гласуване, който е на вниманието поне на Вас, ако не на колегите народни представители. Затова ще повторя какво сме предложили: „В чл. 161, ал. 5 думите „министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите” да бъдат заличени. Без президент и без народни представители по една проста истина – това са политици, които нямат заместници. Не ми е известно народен представител да има заместник и когато той е в състояние да упражнява функциите си, някой да го замести, както това се отнася и за президентската институция. Не така стои въпросът обаче с министър-председателя, който има ресорни вицепремиери, не така стои въпросът и с отделните министри, които имат по един, по двама, трима, а някъде и по повече заместници. Така че има кой да върши тяхната конституционна дейност, с което съм съгласна – че те имат такива правомощия. Заради това обаче, тъй като е възможно те да ползват отпуск, за да не изпадаме в ситуацията, за която говори госпожа Атанасова – че няма как да бъде разграничено в един работен ден, в коя част от деня работят като министри, и в коя като кандидати, включени в някакви листи. За това става дума. Надявам се сега да сте разбрали, че нито президента намесваме, нито народните представители, по една проста причина – все още никой не е предложил народен представител да има заместник. Заповядайте, господин Казак за изказване. Само един кратък въпрос към госпожа Цачева. Госпожо Цачева, след като предлагате министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите да ползват отпуск по време на кампанията, кажете ми кой заместник-министър предлагате да

Благодаря Ви, господин Казак за този въпрос. Под формата на реплика ще Ви отговоря. В актуалното днес програмно правителство политическите лица са много малко. Има достатъчно експерти, които подкрепят програмата на кабинета и като такива могат да изпълняват задължения, възложени им от министър-председателя, респективно към заместниците и съответно от министър към заместник-министрите. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кое му е абсурдното? Че и в момента, когато министър-председателят е възпрепятстван или пътува, не оторизира някой от заместниците да изпълняват задълженията на министър-председател в страната? Това ли наричате Вие, че е абсурдно?! Говоря за заместник министър-председател, който би заместил министър-председателя, когато той е възпрепятстван, пътува в чужбина или по други поводи. Така че, моля Ви, не че има нещо, което да не е възможно в нашата действителност – целият кабинет да бъде включен в листите, но, разбирате, че това е една много отделна хипотеза, която не почива на общия принцип, който разглеждаме в момента.

Колеги, в потвърждение на това, което каза председателят на Народното събрание от тази трибуна има решение на Великото Народно събрание от 13 септември 1991 г., което впоследствие е потвърдено и с решение на Конституционния съд. Не мисля да ги цитирам, държа ги в ръцете си, само че там се казва, че „заместник-министрите подпомагат министрите, но не могат да бъдат носители на тяхната отговорност пред Парламента”. Спирам да чета цялото. Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Карадайъ! Няма спор по това, което не възпроизведохте изцяло като решение. Да, когато има министър на едно министерство, няма как заместник-министърът да носи каквато и да била политическа отговорност. Но когато един министър е възпрепятстван – делегация в Сингапур например, тогава овластеният с нарочна заповед от него заместник изпълнява функциите на министър. Искате да кажете, че по време на пътуване министерството остава без министър – отделно министерство? Не е вярна подобна теза.

Може би имате и по-удачни примери от ходене до Сингапур. Например да се играе футбол или да се ходи на лов, или да се събере компания от фолк изпълнители, или, да не цитирам, ред други неща, които чухме от тази трибуна. Има ред такива ситуации и не мисля, че са добри практики. От тази гледна точка считам, че има ред ограничения в начина на водене на предизборна агитация и водене на предизборна кампания. В този раздел сигурно ще има добри спорове и дебати. Нека да не предпоставяме с нашите си паранои, да ги кажа, или действия, които сме вършили в миналото, ако трябва да съм по-точен, че ще има недобросъвестност. Напротив, има ситуации, в които държавата трябва да си функционира. И Великото Народно събрание е взело решение, и Конституционният съд взима решения. Благодаря. предполагам, че приключихме с изказванията. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Цачева и група народни представители, което не е прието от комисията. Режим на гласуване.

Гласували 85 народни представители: за 13, против 65, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 161, подкрепен от комисията. Гласували

свързано с предизборната кампания”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава единадесета. „Източници на финансиране” – чл. 162. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 162. „Предоставяне на данни за банкова сметка” – чл. 163. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 163. „Отговорни лица за приходите, разходите и счетоводната отчетност” – чл. 164. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 164. „Общ размер на финансирането” – чл. 165. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 165. „Финансиране на избори в една календарна година” – чл. 166. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 166.

„Забрани, свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания” – чл. 168. Има направено предложение от госпожа Цачева и група народни представители – в чл. 168, ал. 3 думата „безплатно” да се заличи

Заповядайте за изказване, госпожо Манолова. безплатното ползване на публичен административен ресурс и платеното такова. Господин председател, моля да обърнете внимание, тъй като предходните текстове, които обсъждахме, имат пряко отношение към този. Аз Ви обърнах внимание, че вносителят в лицето на госпожа Манолова точно в този текст е предвидила, че във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс и то за тези лица, които в предходния текст разрешихме да го ползват. Ако погледнем Допълнителната разпоредба на Кодекса и т. 18 – какво е публичен административен ресурс, това са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи, държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местни органи и държавните и общински предприятия. Считам, че няма нужда от повече обяснения за това какъв парадокс ще предизвикаме, ако не приемем моето и на колегите от нашата парламентарна група Именно в чл. 168, ал. 3 се забранява безплатното използване на публичния финансов ресурс. Аргумент на противното – той значи е платен и, както Ви казах, че по-нататък в текстовете има специални ... Публичен административен ресурс, дори от Допълнителната разпоредба, изчетох дефиницията, госпожо Манолова. Тоест, ако считате, че не следва в Изборния кодекс, който ще се прилага не само на предстоящите Европейски избори, но, надяваме се, и по-напред

„Банков превод и проверка” – чл. 170. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 170. По чл. 171 „Единен публичен регистър” има направено предложение от народния представител Емил Костадинов:

В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избор, който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид. (2) В регистъра по ал. 1 се публикуват: 1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии; 2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват; 3. наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност; 4. имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; 5. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; 6. имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства и размера на средствата; 7. имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите; декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване 9. наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят. (3) Партиите, коалициите и инициативните комитети в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания изпращат на Сметната палата информацията по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра. (4) По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител за включване в регистъра. (5) След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 172, ал. 1. (6) Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията по ал. 2, както и за отстраняване на неточности и непълноти и ги обявява на интернет страницата си.”

В 30-дневен срок след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания,

както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й. (3) Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1. Към отчета се прилага декларацията по чл. 169, ал. 2. (4) Отчетът по ал. 1 се изготвя и представя и представя по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти. (5) Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 1 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им. Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие.”

тези текстове с приетото предложение на Емил Костадинов, включено в редакцията на комисията, и с редактирания

„Раздел I – Общи правила”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на раздел І. „Начало на предизборната кампания” – чл. 175. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 175.

Има направено предложение от Мартин Захариев и група народни представители за чл. 178. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 178: „Средства за медийни пакети Чл. 178. (1) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България и във всички изборни райони при избори за народни представитeли и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии. (2) Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за президент и вицепрезидент на републиката и в размер на 5 000 лв. на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и при избори за народни представитeли.

заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по ал. 1 или 2. или 2. (5) Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия, съгласувано с министъра на финансите. (6) Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в регистъра по чл. 171 и отчитат в отчета по чл. 172, ал. 1 средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване проявите на кандидатите им.” Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 179. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 180: „Информация за сключените договори включително ако договорът е сключен с посредник. (2) Информацията по ал. 1, обявявана от електронните медии, съдържа данни за: 1.

обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за: за: 1. партията, коалицията или инициативния комитет; 2. предмета на договора; 3. срока на договора; 4. печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми; 5. общата стойност в лева без ДДС. (4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.”

наименованието на Глава 12, както беше докладвано – „Правила за провеждане на предизборната кампания”, наименованието на Раздел І – „Общи правила” и съдържанието на чл. 175, 176, 177, 178, които в редакция на комисията е включило предложението на народните представители Захариев, Буруджиева и Кутев

„В случаите, когато кампанията се води на език, различен от българския, се осигурява превод на български език.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 181: „Ред за провеждане на агитацията на агитацията Чл. 181. (1) Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. (2) Предизборната кампания се води на български език. език. (3) Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.”

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже имаме направено предложение само по ал. 2 на чл. 181, по другите алинеи нямаме нямаме възражения и предложения, предлагам процедурно да подложите на гласуване отделно ал. 2 и отделно ал. 1 и 3. Тоест, отделно да гласуваме ал. 2 – нашето предложение и основния текст,

Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! На пръв поглед това е един кратък текст. Поставен е за разглеждане в пленарната зала при липса в много голяма степен на колегите от ГЕРБ, за което съжалявам.

Тук трябва с две думи да е ясно за какво става дума. Става дума за отдавнашните опити на ДПС да въведе в предизборната агитация и предизборната кампания понятието за тях така наречен „майчин език”. Това понятие не е уредено никъде законово и те правят първи опит да го включат, да го вмъкнат в правна норма. Дали този език, който те говорят, или част от тях, защото по-голямата част говорят този език, който всички ясно визираме и сме наясно кое визират те, е майчин или бащин, или лелин, или стринкин, или не знам какъв друг, не знам... Моля Ви се...

за мен понятия, които не могат да имат, при условие че Конституцията на Република България ясно е казала, че българският език е официален език, да имат каквато и да е стойност в една една предизборна кампания или в отношенията, свързани с работата на институциите, защото ако осъществят тази вечер пробив в този текст, той ще бъде разширен и развит по-нататък. Това е пробата. Тук в момента се използва една особена ситуация – да накарат колегите от БСП да ги

и тук за втори път след началото на гледането на второто четене на Изборния кодекс, призовавах и призовавам всички национално отговорни партии да не посягат по никакъв начин и в името на нищо, на каквото и да е разбирателство, на каквато и да е цена, при никакъв пазарлък на неща, които са изконни, изначални и за които никой няма да ни прости! Ако имах някакви колебания в залата, щях да поискам поименно гласуване. гласуване. Аз вярвам в здравия разум на българските народни представители и още веднъж заявявам, че по две теми, по два въпроса не може да има връщане назад и компромис. Това е единият въпрос, а другият въпрос е

Ние от „Атака” ще продължим усилията си за това уседналостта да се разпростира върху по-широк периметър, върху по-голяма част в хипотезите на гласуване в българското избирателно право. Така че ние сме абсолютно категорични и Ви призовавам всички да проявите

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Шопов, ние сме заявили нашата позиция и няма да отстъпим от нея. Доколкото зная Вие сте юрист, господин Шопов. има изисквания да се използва официалния език. Тук не говорим толкова за майчиния, колкото за официалния език, който е български. Господин Шопов, ако някой води кампания и прави прави обръщение към избирателите и обещава неща на някакъв различен език, това означава ли, че трябва да му се търси заклет преводач, който да осъществява превода? Или, кой ще носи отговорност за това какво се говори и кой какво превежда?

ще бъде такова, че няма да бъде проблем в предизборните кампании да си търсим преводачи. Ще минат години и стъпка по стъпка, аз наблюдавам тези стъпки отдавна, малко по малко – това е постъпателно, това е неусетно, ще стигнем до положение, когато в тази зала – ние можем да не бъдем тук, но в тази зала нашите следовници,

Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, може би ще Ви изненадам, но този път заедно с вносителите и във Временната комисия бяхме на едно мнение, че официалният език, на който следва да се води предизборната кампания, е българският език.

Вносителят на този текст е госпожа Манолова, господин Сергей Станишев, госпожа Нинова и всички Ваши колеги

предложението на Временната комисия и на вносителите единствено и само българският език да остане официален и каквито и други аргументи за противното да бъдат изложени в тази зала, включително и аргументът, че когато дойде на посещение Жозеф Дол и и въпросите дали ще бъде глобен, ако говори на друг език, защото и това чухме във Временната комисия, официалният език е

този дебат отдавна е приключил и няма никакъв смисъл отново да се връщаме на него. Ние, народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ, ще подкрепим това предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.

В смисъл, кампанията ще се води на български, но те ще си се изказват на каквото знаят... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Като слушам изказванията се чудя какво да кажа, защото това, което е записано тук като текст, и нашето предложение, няма нищо общо с това, което се тълкува, с това, което се коментира. Аз се чудя тези, които го коментират, защо не им е неудобно да говорят толкова много глупости от трибуната на Парламента. Колеги народни представители от ГЕРБ, ако си формирате мнението на базата на такива аргументи, не Ви прави чест. Колеги, нашето предложение не променя, не отменя текста на вносителя. Нашето предложение го допълва и усъвършенства съобразно реалната практика в цяла Европа, не в Република България. Чуйте какъв е текстът. В ал.

в случаите, когато се използва език, различен от българския, се осигурява превод на български език. (Смях. Шум

Той трябва да бъде преведен... Неговото изказване трябва да бъде преведено, уважаеми колеги от БСП. Това е смисълът. Нашето предложение между другото е записано точно: в случаите, когато кампанията се води на език, различен от българския. Ние правим редакционно предложение, защото кампанията не може да се води на такъв език – в случаите, когато се използва език, различен от българския – за конкретни приветствия или нещо от този род. Това е смисълът. Официалният език си остава българският. Как може да не се разбира това? Никой не говори за някакво отменяне на официалния език или друго. Аз не мога да разбера, ако някой си мисли, че с такава риторика ще си донесе политически дивиденти това няма да стане, колеги. Българските граждани много добре разбират за какво става въпрос. Българските граждани не толерират такава елементарна дискриминация. Българските граждани не толерират такъв елементарен подход, комплексарски подход. Това е именно някакъв комплекс, който... Вижте, колеги, ако ние не успеем да сложим черта и то на политическото тълкуване на историята не говоря за историята като историческа наука, това си нейна работа, а на политическото тълкуване на историята и създаваме комплекси на бъдещите поколения на България и ги обременяваме с нашите комплекси, които и аз не знам от какво са породени, страната не я очаква добро. Тук господин Шопов е прав, че ще стане така в Парламента ще си говорят на различни езици и ще им трябва преводач. Това е изключително важен въпрос. Ние трябва да го направим на всяка цена. Да спрем да се възбуждаме толкова много от такива елементарни неща, които нищо добро не носят на народа, нацията и държавата.

Колеги, аз съм зашеметен от тази азиатска хитрост, бих казал малоазиатска хитрост. Жалко, че я прилагат и българи, и я използват. Тук има сериозни юристи и знаят тази техника.

вторият, изключение, специален текст, който всъщност ни казва, че макар, че предизборната кампания се води на официалния български език може и на някакъв друг език, хайде да не казваме турски, да кажем на патагонски. Или на английски, защото Жозеф Дол и тук се хващат за сърцата всички жозефдолци.

да му се превежда – всички ще го направим, или на ухо, или по-високо, или пред микрофона, но това не е кампания, която се води на чужд език.

вчера и днес достатъчно дълго се наслушахме на позоваване на Българската конституция именно от Вашата парламентарна група по най-различни текстове на Изборния кодекс, аз ще Ви обърна внимание на чл. 3 от нея. Член 3 на Българската конституция, Глава първа „Основни начала”: „Официалният език в републиката е български”. След като никой не го оспорва и никой не го отрича то следва да подкрепим предложението на Временната комисия

...но си мисля, че има голяма вероятност Янукович и Каримов да я посетят. Знаем, че премиерът вече е в много добри отношения с тези лидери. Вече и със Северна Корея е в дипломатически отношения, така че

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Шопов, аз се отнасям с уважение към Вас, защото Вие представлявате една сериозна група български избиратели, но не се отнасям с уважение към това, което казвате, казвате, защото не го казвате така, както сме го замислили и каквато ни е целта. Вие манипулирате, изкривявате и по този начин лъжете и Вашите избиратели, които са Ви изпратили тук. Има качествени юристи, консултирайте се с тях. Вижте независими юристи и се консултирайте с тях и ще видите, че това, което правим с нищо не нарушава Конституцията. С нищо не нарушава С нищо не нарушава интересите на българските граждани и на България. То е в унисон точно с това, което и Вие искате и казвате. И тук не е ал. 1 еди-какво си, ал. 2 – става въпрос за една и съща алинея – две изречения.

в чл. 4, ал. 3 се казва: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз”. По-нататък казва, че прилага и директивите на Европейския съюз и Директива 1 от 2013 г. за за провеждане на избори за членове на Европейския парламент и за провеждане на избори за органи на местна власт, където е уреден въпросът, че всеки европейски гражданин, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, дори и да не е български гражданин има правото да бъде кандидат за член на Европейския парламент от Република България, както и да бъде кандидат за органи на местно самоуправление. Освен това, той има правото и да гласува за органи за местно самоуправление и за членове на Европейския парламент от Точно в тези случаи, колеги, всеки има правото на информиран избор, от една страна. От друга страна, ако е кандидат, свободно да води кампанията си. Затова се предлага в случаите, в които кампанията се води на език, различен от българския, да има превод на български, което не отрича, че българският е официалният език в България. Ние сме част от обединена Европа, колеги, където движението на хора е свободно, за което претендираме от 1 януари, че някои други държави от Европейския съюз биха поставили какви ли не ограничения на българските граждани, а ние се опитваме да правим ограничения към тях. Струва ми се, че всички изказвания водят до двоен аршин за гражданите на Европейския съюз. А иначе тук, вътре, в тази зала и тези звуци, които чуваме, ще кажа нещо от рода на това, че все пак демократичното усещане, мислене, говорене, понякога е много по-различно от действията при някои хора, които по-скоро робуват на етно-религиозни предразсъдъци (реплики от

Дотук мисля да спра, само с едно допълнение, че последните препоръки на ОССЕ и на Венецианската комисия само напомнят, напомнят, че много пъти са обръщали внимание, че се отнема възможността на малцинствата да подпомагат ефективното си участие в обществените дела чрез изборните процеси. ОССЕ и Венецианската комисия отново препоръчват тази разпоредба да бъде преразгледана. Благодаря Ви за вниманието.

уважаеми колеги народни представители! Крайно време е някои хора, които присъстват в тази зала, да разберат, че се намират в

Някои използват трибуната тук за... Заповядайте! РАДИ СТОЯНОВ (Атака): Господин Карадайъ, аз нямах намерение да вземам думата, обаче съм изключително възмутен от начина, по който се опитвате да манипулирате аудиторията. Аз мисля, че много подценявате интелигентността на народните представители, като спекулирате с евродирективи и с евроценности. Ясно е, че езиците, на които смятате да водите кампания, няма да са езици на страни от Европейския съюз. Мисля, че това е ясно на всички. Това е просто някакво много измислено оправдание, което използвате, за да придадете някакъв благовиден облик на на Вашето предложение. Ще Ви помоля друг път, когато правите подобни предложения, бъдете честни и кажете – искаме да водим кампания на турски език, за да могат всички да разберат каква е истинската Ви цел.

Уважаеми господин председател, колеги! Току-що в една от репликите чухме, аз поне така разбрах, опит да се анулира договора с Европейския съюз. Доколкото, скъпи колеги, на някой дали му харесва, или не му харесва

направих крачка назад, изчаках още едно изказване преди малко – много Ви моля, тъй като нещата преминават... Обратно предложение – господин Казак.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 Темата е достатъчно сериозна, темата беше дискутирана дълго и във Временната комисия за приемането на Проекта за нов Изборен кодекс. Темата е натоварена и с европейски очаквания, освен с български обществени такива. Темата е важна, защото тук се сблъскват две различни визии за европейското настояще и бъдеще на България. По тази тема има категорична препоръка на две европейски институции, които предлагат и представят европейските достижения и стандарти за съвременната европейска демокрация. От друга страна, теза, която ни връща назад, която робува на стереотипи, наследени от миналото и която се опитва да противопоставя хората. Затова аз предлагам наистина да чуем повече мнения, да има възможност и други колеги да изкажат своята позиция, тъй като не успяха да се изкажат, и в крайна сметка да вземем едно осъзнато, едно информирано решение, когато дойде

По начина на водене - можете тогава и след гласуването, добре. Поставям на гласуване направеното предложение от господин Таско Ерменков за прекратяване на дискусията по този текст.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване като се обръщам още един път с апел към колегите. Достатъчно текстове изгледахме, достатъчно текстове безпроблемно приехме.

Господин Димов, ще Ви отстраня от залата! ЧЕТИН КАЗАК: Аз мисля, че от този дебат ще спечелим всички, тъй като ще има възможност колегите да чуят в тяхната пълнота аргументите и на едната, и на другата страна, естествено при съблюдаване на съответния добър парламентарен тон,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обръщам се към Вас по начина на водене, защото не може от трибуната на Българския парламент най-високата и най-отговорна институция в страната, едни български граждани да призовават други български граждани ако не им харесва нещо да напуснат страната. Това е абсолютно недопустимо. Това е абсолютно недопустимо, защото всички български граждани, всички хора, които са родени на територията на Република България, независимо от техния етнически произход, независимо от тяхната религиозна принадлежност имат абсолютно еднакви права.

Искам тонът да бъде спокоен, за да разберем сериозността на това, което става тук. Тази трибуна е висока и от тази трибуна ни чува целият български народ. Към какво ги призоваваме? Към какво призоваваме българските граждани, които имате различен етнически произход или различна религиозна принадлежност?

не става въпрос за друго, и моите колеги много ясно, точно и спокойно обясниха за какво става въпрос, правим нещо, което няма как да го класифицирам, ако реша да остана в нормалният тон и не използвам обидни думи и квалификации. Няма да ги използвам, но ще запитам тези, които говорят по този начин, дали биха се съгласили или дали не биха отишли да защитят нашите сънародници в Западните покрайнини, ако някой им заповяда да говорят само на сръбски. Или тези в Молдова, или тези в Украйна да говорят само на румънски? Искам да Ви запитам тогава какви патриоти ще бъдем? Всеки български гражданин, роден на територията на Република България има право да бъде патриот, независимо

МИХАИЛ МИКОВ: Господин Иванов, няма да Ви дам думата по начина на водене. Нито сте били засегнат, нито по някакъв начин сте ангажирани. Тези евтини трикове да се изказвате по всяко време...